**Stazić, Nenad (SDP)** Danas ćemo odraditi još jednu točku dnevnog reda i s tim ćemo odmah i završiti. To je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, prvo čitanje, PZ br. 232 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra uprave, poštovani Zoran Pičuljan. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Pred vama je izmjena Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, zakona koji je primijenjen u praksi prvi puta na proteklim parlamentarnim izborima i nakon čega je izvršena njegova detaljna analiza primjene toga zakona i pronađena su pojedina područja u zakonu koja je valjalo doraditi, dotjerati, pojasniti, napraviti bojim u provedbi. I to je cilj, svrha ovoga zakona, ne derogirati sadašnja rješenja nego ih praktički popraviti. Ono što je učinjeno u ovom … od početka njegove primjene ustvari je … otvorena je jedna vrlo stručna rasprava predstavnika Ministarstva uprave, pravosuđa, financije, Državnog izbornog povjerenstva, Državnog ureda za reviziju i nevladinih udruga i organizacija. Pored toga izmjene ovoga propisa i dopune ovoga propisa utemeljene su i na izvješću stručnjaka o suzbijanju korupcije u RH od 27. veljače i 3. ožujka 2012. godine. Samo da podsjetim na preporuke koje je to tijelo, taj stručnjak dao i koji se odnose prije svega na propisivanje obveze banaka da izvijeste Državno izborno povjerenstvo o otvaranju posebnog računa, zabranu donacija nakon završetka izborne promidžbe, na objedinjavanje završnog i financijskog izvješća o financiranju izborne promidžbe, te propisivanju razdoblja unutar kojih su kandidati na izborima dužni zatvoriti poseban račun. Sve je ovo unijeto dobar način unesen u ovaj propis i time je doprinijelo njegovom, čini nam se doprinijelo znatno njegovim poboljšanjima. Ove izmjene su utemeljene i akcijskom planu Vlade za provedbu inicijative partnerstva za otvorenu vlast koji praktički predviđa stvaranje preduvjeta za javnu objavu i trajnu dostupnost podataka o donatorima izbornih kampanja i redovnog političkog djelovanja. Izvan ovoga što je uvodno rečeno može se još samo dodati da su brojne novine i brojne su dopune. No možda nekoliko, dvije tri minute nekoliko najvažnijih. Prije svega se utvrđuje da se godišnji financijski izvještaji, financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe trajno objavljuju na web stranicama Hrvatske informacijsko-dokumentacijske agencije uz mogućnost pretraživanja baze podataka po različitim osnovama. To vam je javna dostupnost podataka. Utvrđuje se i iznos troškova izborne promidžbe za kandidate koji ulaze u drugi ili naredni krug izbora. Povećava se ukupno dozvoljeni iznos troškova izborne promidžbe na izborima za gradonačelnika grada Zagreba sa tadašnjih 500000 kuna na jedan milijun kuna, a na izborima za župana, gradonačelnika velikog grada i grada sjedišta županije sa sadašnjih 400000 na 600000 kuna. Navedena povećanja odnose se i na predstavnička tijela u tim jedinicama. Zastupnici nacionalnih manjina koje su u postupku izbora kandidirale političke stranke ne utvrđuju se kao posebni subjekti u primjeni ovog zakona već su to političke stranke koje su ih kandidirale. Time se oni nemaju obvezu otvaranja posebnog računa već se sredstva za redovito njihovo financiranje uplaćuju na središnji račun političke stranke koja ih je i kandidirala. Vrlo slično rješenje jest i za kandidate za zastupnike nacionalnih manjina koje su predložile političke stranke. No i dalje zasebni subjekti primjene zakona ostaju zastupnici nacionalnih manjina i kandidati za zastupnike nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina. Predviđa se i urediti pitanje raspolaganja sa neutrošenim sredstvima donacija koja preostaju na posebnom računu za financiranje izborne promidžbe nakon dovršetka svih transakcija. Možda ne pretjerano važno, a nama se čini vrlo važnim jest pojednostavljenje procedura, pojednostavljenje vođenja poslovnih knjiga za članove predstavničkih tijela predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te se utvrđuje da su dužni voditi knjigu blagajne i knjigu prihoda i na taj način je bitno pojednostavljeno dosadašnje komplicirano računovodstvo ovih tijela. Izvršena su i brojan terminološka usklađenja sa Prijedlogom zakona o lokalnim izborima i to su onako u sukusu najbitnije promjene koje donosi ovaj ovaj prijedlog zakona. Rasprava čini nam se da pokazuje da idu u dobrom smjeru i da bi uz dotjerivanje između dva čitanja ovaj prijedlog mogao biti dobra pravna, dobra zakonska osnova za njegovu provedbu u sljedećem razdoblju do sljedećih izbora. Zahvaljujem. Zahvaljujem i ja vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče Doma, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Godinama se u RH javno govorilo o problemu financiranja političkih stranaka i kampanja, a da se zapravo nije ništa poduzimalo da se taj problem suzbije ili barem smanji. Javno iznošene, dokumentirane optužbe na račun nekih političkih stranaka, kandidata, na račun njihovih kampanja nisu imale odjeka čitav niz godina. S jedne strane i bili smo svjedoci da je Državna revizija svake godine izvještavala da je financiranje političkih stranaka neovisno o tome radilo se o njihovom redovnom poslovanju ili o izvanrednim aktivnostima, a izbori to jesu bilo uredno. Državna revizija izdavala je bezuvjetna mišljenja. A i tamo gdje su bila uvjetna uglavnom se to nije ticalo onih najvažnijih tema, a to je kako se financiraju pojedine kampanje, kako se financira rad pojedinih političkih stranaka. I onda odjednom pukao je taj mjehur od sapunice, pa smo nakon onog čuvenog pozitivnog mišljenja Državne revizije odjednom ustanovili da u tom istom izvješću nema ni riječi o onom notornom blindiranom BMW-u, pa se zakotrljala čitava ta priča da bi se ispostavilo zapravo da se postavlja veliki upitnik da li su izvješća Državne revizije kad je riječ o financiranju političkih stranaka i njihovih aktivnosti uopće vjerodostojna. Nije prošlo dugo, također smo bili svjedoci jednog novog skandala u kojemu je bivši premijer svojoj nasljednici rekao da se politički izbori, da se dakle izbori dobivaju zapravo ispod stola. Pa je nakon toga u javnosti otvorena vjerojatno najveća korupcijska afera koja se tiče političkih stranaka poznata kao Fimi-media. Vrlo neugodna, ne samo za stranku o kojoj je riječ, nego za pitanje razvoja političke kulture, za pitanje razvoja vjerodostojnosti politike u Hrvatskoj. Koliko će trebati godina, koliko će saziva Sabora i mandata Vlade trebati teškog i mukotrpnog rada da se otkloni sumnja javnosti u to da političke stranke rade ono što trebaju raditi, a to je da se natječu za vlast kako bi radile za opće dobro. Zakon koji je donesen 2011.godine u svoju novelu unio je mnogo, mnogo reda, ali je činjenica da je taj red u jednome dijelu u općoj diskrepanci sa stvarnim životom odnosno sa tehničkim mogućnostima njegove provedbe. Ispostavilo se da je predlagatelj predvidio mnogo situacija ali ne i sve, ispostavilo se da su neka rješenja prekomplicirana u stvarnome realnom životu političke stranke ili kandidata na izborima naprosto neprovediva. U nekim detaljima groteskna i smiješna. Ništa čudno. Prvi puta donijeli smo tako jedan kompleksan zakon koji je trebao valjda unaprijed smisliti i domisliti sve marifetluke kojima su se ljudi u stanju služiti kada se radi o zlouporabi kao što je to korištenje novca u političke ili privatne svrhe u politici. I zato je posve očekivano da ministarstvo danas dolazi s prijedlogom da se taj zakon dotjera, da se neke nedoumice iz njega otklone i da se neka rješenja bolje stipuliraju stipuliraju kako bi ako ništa drugo lokalne izbore 2013.godine dočekali s jasnijim ali i provedivijim pravilima igre, međutim uz napomenu da HNS-a Liberalni demokrati podržavaju i pozdravljaju ovaj napor Ministarstva uprave, moramo iznijeti nekoliko primjedbi obzirom na to da se radi o tekstu koji je u prvome čitanju i da postoji dobra volja predlagatelja što su predstavnici ministarstva odnosno Vlade izrekli na sjednicama odbora da se do drugoga čitanja pronađu i rješenja koja će možda adekvatnije rješavati pitanja koja još uvijek stoje otvorenima. Evo nekoliko takvih pitanja. U postojećemu zakonu u članku 14.definira sa da "donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za kandidate koje predlažu političke stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor na izborima za članove u EU parlament na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica i područne odnosno regionalne samouprave uplaćuju se na poseban račun političke strane koji je politička strana dužna otvoriti za financiranje troškova izborne promidžbe". Iz ovoga odjeljka toga članka ne proističe ono što DIP i ministarstvo u svojim posebnim tumačenjima tvrde, a to je da valja za za svakog kandidata za svaku listu u svakoj jedinici lokalne i područne samouprave otvarati posebne žiroračune. To se date implicite iščitati iz kasnijih dijelova ovoga članka, ali ne na ovako eksplicitan način kako je to do sada tvrđeno u objašnjenjima Ministarstva uprave. Naime, znademo vrlo dobro koliko postoji jedinica lokalne i područne samouprave dakle barata se brojkom da otprilike srednja neka vrijednost ili prosječno se po jedinici lokalne i područne samouprave pojavljuje 5 do 7 lista na lokalnim izborima. Jednako tako za očekivati je 3 do 4 kandidata za čelna mjesta, govorimo o prosjeku. U gradovima u većim jedinicama lokalne samouprave taj je broj veći u manjim općinama svakako manji. Ali taj prosjek nam govori da će praktički po ovome sada stanju kako jest a kako predlagatelj ne kani mijenjati u ovim izmjenama i dopunama odnosno još uvijek ne predlaže, valjati očekivati otvaranje između 8 i 10 tisuća žiroračuna u poslovnim bankama. To je takav kaos i košmar s jedne strane u kojemu mi zapravo mažemo masni vrat masnoj guski, a to su banke jer će one uzeti naknadu za otvaranje žiroračuna, za vođenje žiroračuna, na koncu i za zatvaranje žiroračuna neovisno o tome da li će na njemu biti

unaprijed deklarira da neće za svoju promidžbu potrošiti nijednu jedinu lipu jer neće ni provoditi klasičnu kampanju nego tek kampanju od vrata do vrata, a to je u malim sredinama gdje je malo birača potpuno očekivano, bez obzira na to on mora otvoriti žiroračun u banci koja naravno ne postoji u njegovoj općini nego u gradu možda 20 ili 30km dalje i morat će izvješće pisati bez obzira što neće imati nikakav promet i na kraju će to morati zatvoriti, dakle sve besmisleno i bespotrebno. S druge strane nije ostavljena mogućnost konkretnoga odgovora šta to znači u slučaju koalicija. Ako pet stranaka izlazi s jedinstvenom listom zašto tih pet stranaka mora otvarati pet žiroračuna da bi isfinancirali svoju izbornu promidžbu? Možda se zbog datih okolnosti jer neka od tih stranaka ovog časa nema status parlamentarne, ali nosi vrijednu egidu može očekivati da uopće ne sudjeluje u financiranju izborne promidžbe te liste jer nama od kud. Ponovno smo na toj istoj točki otvaranje bespotrebnog žiroračuna. Možemo li ići prema rješenjima koja će u tom smislu biti liberalnija li ako hoćete i transparentnija jer otvaranje žiroračuna po svakoj stranci po svakoj općini po svakome gradu i županiji uopće ne znači uvid bolji uvid u stanje jer će izvješća toliko zaglušiti nadležne službe, nadležne službe, DIP, samu reviziju da na koncu nećemo imati pravi uvid u situaciju. Jer kao što reče bivši premijer izbori se dobivaju ispod stola, a ne preko žiroračuna. Dakle, moramo biti svjesni da onaj tko želi kršiti zakon i tko želi korumpirati na način da troši neka sredstva nezakonito pa neće ih uplaćivati na žiro-račun, naći će mogućnosti različitih robnih donacija, usluga, ovoga i onoga. To se ne može kontrolirati preko žiro-računa. Nadalje, odredba članka 12. ovih izmjena i dopuna koja se odnosi na obvezu banaka da obavještavaju DIP o otvaranju i zatvaranju posebnih računa za financiranje zapravo će zagušiti DIP podacima, a neće doprinijeti nikakvoj konkretnoj kontroli pogotovo kad se ova prva točka o kojoj sam govorio uzme u obzir. Nadalje, kaže se u postojećem članku 18. zakona da pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju oni koji se natječu na izborima na lokalnoj razini. Mi imamo situaciju ne u jednoj općini nego u čitavom nizu općina da uopće ne isplaćuju tu naknadu iako je ona njihova zakonska obveza i da stranke i kandidati koji su ostvarili svoje pravo po zakonu da im se ta naknada isplati ne mogu doći do te naknade, a zakon ih sili da izvijeste o dovršetku kampanje, da zatvore svoj račun i na kraju u konačnici političke stranke dolaze u poziciju da se moraju tužiti s općinama i gradovima za ono što su dužne po zakonu uplatiti. Zašto? Jer im je nad glavom mač državne revizije koji kaže vi kršite zakon. Morate onoga časa kad se steknu zakonski uvjeti izvršiti potraživanje dugovanja onih koji su vam po zakonu dužni. Kako ćete u ovome slučaju ili u slučaju kad se isplaćuju naknade iz lokalnih proračuna obzirom na broj članova predstavničkog tijela u situacijama kad općine ne žele uopće izvijestiti o tome da li su donijeli odluku o takvoj naknadi, koliko ona iznosi, da li je uopće isplaćuju kako ćete dovesti političku stranku u situaciju da uopće traži tu vrstu potraživanja? Nema na osnovu čega. Niti ima financijske pokazatelje, niti ima uporište u broju odluke, odnosno samoga akta. A Državna revizija traži da se to napravi, ako to ne napravite vi ste prekršili zakon. Čini mi se da su to neke od nesavršenosti postojećega modela o kojima bi valjalo razmisliti do drugoga čitanja kao i još o jednoj, a to je gdje se kaže također u članku 18. da će pravo na naknadu troškova izborne promidžbe za Europski parlament imati samo one liste koje ostvare 10%. Tu se vuče analogija sa predsjedničkim izborima kao da je to jedno te isto. Zašto je stavljen prag od 10%? Bez ljutnje, čast svaka kolegama iz SDP-a i kolegama iz HDZ-a ali ova odredba zapravo omogućava da na svakim izborima za Europski parlament samo te dvije stranke imaju pravo na naknadu izbornih troškova, a svi ostali su u startu deprivirani. To nije u redu. Mislim da taj iznos, odnosno postotak treba staviti upravo onako kako je definiran i za parlamentarne izbore a to je 5%. I to je onda prag koji će ostvariti relativno malo njih, ali će biti pravičnija utakmica, između ostaloga i za ovo pravo koje definira ovaj zakon. Ponavljajući naš stav da ćemo podržati vaš napor da se ovaj zakon izmijeni u pravcu boljeg, transparentnijeg, čistijeg zakonskog jezika, a onda i boljih i provedivijih zakonskih odredbi molimo da imate ovo na umu i da sve sve svoje snage iskoristite do sredine siječnja kad očekujemo da nam dođete s prijedlogom za drugo čitanje da se ovaj, pogotovo ovo pitanje inflacije bankovnih računa koji ne služe ničemu riješi na jedan prihvatljiviji način koji će prepoznati koalicije, prepoznati činjenicu da mnoge stranke imaju potpuno centralizirano financijsko poslovanje. Neki kolege u nekim strankama imaju samo jedan jedini žiro-račun. Naša stranka ima 21 županijski račun tako da mi pored centralnoga imamo i te podračune preko kojih kontroliramo financiranje unutar same stranke. Dakle, potpuno je centralizirani sustav. Sada preko noći tjerati te dotjerane sustave, sustave koji dobivaju već nekoliko godina za redom bezuvjetna mišljenja Državne revizije natjerati ih da otvaraju po nekoliko stotina novih žiro-računa mislim da nije dobro. Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Klub gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Zoran Vinković.

prvo čitanje zakona, malo da vas razbudim, mogli bi nazvati i antifimimedija zakon. Jer svjesni smo činjenica da su mnogi iskakali iz paštete, mnogi iskakali iz mesnog doručka, mnogi imali, a to se ne odnosi samo na vas, to se odnosi ja bih rekao na većinu političkih stranaka posebno onih koji su obnašali vlast, gdje su rađene mnoge stvari koje nisu bile vezane za jednu fer i poštenu kampanju. I nisu bile vezane za pošteno i fer financiranje političkih stranaka a ovo s finim medijem, to sam nazvao zbog toga što je to najsvježiji primjer. Tako da niti lijevi niti desni a rijetki su oni koji bi se mogli pohvaliti bez obzira na bezuvjetna mišljenja određenih revizija da su sve te kompanije bile izuzetno fer, izuzetno poštene, da su se prijavljivale sve donacije kako u novcu, tako i u nekim drugim oblicima. Stoga ćemo kao HDSSB i podržati ovu namjeru da se dosita uvede red prije svega i u financiranje političkih stranaka, političkih aktivnosti, ali isto tako i izborne promidžbe. Međutim upravo želeći dati doprinos i ne želeći ponavljati evo i ovo što je Goran pričao imajući isto takva iskustva koja su vezana prije svega i za funkcioniranje političkih stranaka, smatram da isto nije dobro otvarati ne samo stotine nego i tisuće posebnih računa nego da se to može riješiti i u okviru postojećih računa političkih stranaka, bio on jedan ili bilo njih više. Smatram da mnogi, zamislite samo većinu općina u RH u kojima je sada i HPB-a zatvorila ured, pa zamislite određeno vrijeme kao što je to bilo ovih dana kada iako većina izbora ne bude u vrijeme ovakvih vremenskih i elementarnih nepogoda ali zamislite da se ti izbori održavaju upravo u takvo vrijeme kada mnogi ne mogu radi ukidanja i željezničkih pruga kao što je to Osijek, Đakovo, Zagreb do nesređivanja određenih državnih prometnica koje su u katastrofalnom stanju a ne prolaze kroz Državni proračun ne stignu jednostavno obaviti obaviti sve ove zakonske odredbe koje stoje pred njima, pred samim financiranjem izborne promidžbe i ne stignu uopće doći do banke kako bi otvorile žiroračun. Smatramo isto da su i ove kazne jer ne vjerujem da se više u Hrvatskoj mogu ponoviti izuzetno velike donacije koje su često bile davane pod političkim pritiscima svjedoci smo to sada i na ovom suđenju gdje određeni svjedoci govore kako se u stvari financirali određenu političku stranku, ali ne želeći napadat sada samo jednu političku stranku. Smatram da se to može desiti i dogoditi svima, svima onima koji obnašaju vlast, jer prije svega se to, to je to je jedan sličan koncept koji se dešavao i ranije. Smatram da dakle ove kazne treba drastično smanjiti, jer u kaznama dakle ovim novčanim, prekršajnim izjednačili smo sve sudionike izbornog procesa dok u ograničenju ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe tu nismo bili jedinstveni i nemamo isti cenzus kao što je to u kaznama. Isto tako nemamo nemamo niti u naknadi troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, to je jedna od osnovnih pretpostavki koji ovaj zakon mora izjednačiti kroz i sustav naknada i troškova izborne promidžbe ali isto tako treba biti definiran ukoliko ih već razdvajamo u visini troškova u promidžbi, tada i kazna ukoliko se to novčana kazna, odnosno kazna za prekršaje, za pravnu i fizičku osobu bi trebala biti na isti način razdvojeno kao što je to razdvojeno u samoj visini ukupnih visini ukupnih troškova izborne promidžbe. E sad 8 milijuna kuna kad već govorimo o ukupnim iznosima troškova promidžbe je vezano za izbore za predsjednika RH. predsjednika RH. Milion i pol kuna je vezano za jednu izbornu jedinicu na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. Isto tako i milion i pol kuna na izborima za članove za Europski parlament. Dakle, to je neka osnova i neki veliki ne razmjer između izbora za zastupnike i izbora za predsjednika Republike. Smatram da je ovaj iznos od 8 milijuna kuna bez obzira što je čitava izborna jedinica RH izuzetno visok izuzetno visok a posebno ovaj novi prijedlog koji se odnosi na izbornu promidžbu za gradonačelnika grada Zagreba gdje je do sada u ovom prijedlogu bilo 500 kuna, a sada se taj iznos diže na milijun kuna. Do sada, e sad netko će mi opet probati objasniti što znači taj veliki grad veliki grad u RH i samo sjedište županije kada ti naši veliki gradovi, možemo reći da ih ima najviše 4. to su Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Sve ovo su manji gradovi u kontekstu Hrvatske gradovi iznad 30 tisuća stanovnika su ustvari gradovi, sve ovo ispod su i prije bila sjedišta isključivo općina dok danas imamo negdje oko 300 ili 400 naselja koja imaju status grada, status koji su vjerojatno stekli kroz samu povijest ne i status kroz infrastrukturu opremljenost, broj stanovnika itd. Dakle, taj iznos sa 400 000 se diže na 600 000. Istovremeno ja ću samo spomenuti Gospić koji ima 11500 stanovnika koji koji ima ili 15000 stanovnika zajedno s prigradskim naseljima, Gospić je grad, ali po ovome dakle u kampanji za gradonačelnika Gospića, obzirom da je to sjedište županije i za župana Ličko-senjske županije obzirom da je sjedište te županije u Gospiću, ukupno u kampanji ćete moći potrošiti milijun i 200 tisuća kuna. Dok ćete npr. u jednom Đakovu koji ima preko 30 000 stanovnika moći u toj kampanji potrošiti 250 tisuća kuna. Dakle to je jedan ogroman nesrazmjer. Isto tako je i ogroman nesrazmjer u naknadi samih troškova, a 100 tisuća kuna ćete moći potrošiti od 3001 do 10000 stanovnika, a 50 tisuća kuna do općine do općine koja ima 3000 stanovnika i koje vjerojatno ni nemaju toliki proračun da bi se uopće moralo ići u jednu takvu vrstu izborne kampanje. Dakle želim upravo obratiti pažnju na ove određene i vrlo velike nesrazmjere. Isto tako smatramo i da za Europski parlament, parlament, ali isto tako i za predsjednika Republike Hrvatske sve političke stranke i kandidati trebaju zadovoljiti prelazak izbornog praga ne 10%, ako je izborni prag 5% tada svi bi trebali imati pravo pravo na naknadu troškova jer tih 5%, a niti jedni izbori u Republici Hrvatskoj neće spriječiti avanturiste da se javljaju na izbore npr. za predsjednika Republike, raznorazne udruge, raznorazni likovi koji se možda pod ovim novim zakonima i osjećaju slobodnije kada znaju da mogu nekazneno odgovarati za određeno šmrkanje određenih opijata kao što je to bilo s onim šamanom. Tako da to su osnovne primjedbe na ovaj zakon. Namjera je dobra, staviti pod kontrolu financiranje svih i ono što želim posebno reći, da bi ovaj zakon trebao imati u vidu i ovaj sutrašnji paket zakona koji su vezani za Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnim izborima gdje će u Hrvatskoj ukoliko Sabor prihvati da se jedna ja bih rekao i ustavna kategorija i to ćemo u svakom slučaju dat na ocjenu ustavnosti jedan takav zakon gdje neposredno izabran gradonačelnik ukoliko se ne donese proračun u predstavničkom tijelu ili u skupštini županije, dakle za župana ili općinskom vijeću da tada idu izbori i za općinska vijeća i za nekog tko je neposredno izabran od strane građana za razliku od vijeća koji su izabrani posredno. Tako da bi ovaj zakon trebao imati u vidu niz ponovljenih izbora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u tijeku jedne godine i smatram da u ovom zakonu ne bi trebali imati i posebne pogodnosti koje se kreću od 20 do 50% za pripadnike nacionalnih manjina jer oni po meni u jednom izbornom ciklusu u uvjetima kad su svi građani jednaki pred zakonom nemaju i ne mogu biti iznimka. Dakle bez obzira o kojoj se nacionalnoj manjini radi, bez obzira o tome u kojem se dijelu Hrvatske to dešava. I na kraju bez obzira i koliko mi izmjena i dopuna zakona donosili, koliko stavljali pod kontrolu i sudionike izbora, a sudionici izbora su i sami građani koji se nadam da će sve više shvaćati da im je to i pravo ali isto tako i obaveza. Moramo se prije svega potruditi da ovaj odaziv koji je sada na izborima kako za Hrvatski sabor, kako za predsjednika države, kako za lokalnu regionalnu samoupravu bude što veći jer ovaj odaziv na izbor svake godine sve manji i manji dovoljno govori i o ovoj profesiji, o politici, o nama političarima. U svakom žitu ima i kukolja, ali u svakom kukolju ima i pšenice. Tako da se ja nadam da ćemo određenim zakonima, ali prije svega zakonima koji se donose u ovom Hrvatskom saboru omogućiti i veću izlaznost tih građana upravo kroz povećanje njihovog standarda življenja. Zahvaljujem. Čut ćemo još jedan klub, klub HSU-a i uvaženog zastupnika Željka Šempera. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. U svojoj raspravi bit ću izuzetno kratak jer sve što sam mislio reći već je spomenuo kolega Beus, posebno što se tiče naše glavne primjedbe, a to je otvaranje na tisuće žiroračuna. Zbog primjedbi i državne revizije koju imamo svake godine mi smo u Hrvatskoj stranci umirovljenika ove godine upravo završili postupak ukidanja, gašenja žiro računa što se tiče općinskih i gradskih organizacija i kompletno poslovanje vodimo po računima županijske organizacije, sa podračunima pojedinih općinskih gradskih organizacija. Naravno da kao manja stranka nemamo velike promete po žiro računima, pa smo sve prebacili na jedan račun i što je zadovoljavalo i nas i reviziju. Ovo masovno otvaranje žiro računa ne pridonosi nekoj većoj kvaliteti osim bogaćenju banaka, jer banke svojim naknadama svake godine odnose značajna sredstva ako gledamo kompletno sve stranke i na tisuće organizacija. Nemamo velikih primjedbi na ovaj zakon ali se protivimo, oštro se protivimo ovakvom načinu kontrole predizborne kampanje jer mislimo da se može naći i bolje rješenje od ovog. Nadam se da ćete do drugog čitanja pronaći daleko bolje rješenje i kvalitetni nadzor ove sljedeće izborne kampanje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Čut ćemo i jednu pojedinačnu raspravu uvažene zastupnice Sonje König. Evo u radnoj skupini za izradu ovog zakona o kojem danas govorimo koji moram reći podržavam bili su uključeni brojni stručnjaci, predstavnici državnih institucija i Transparency Internationala ali ne i predstavnici političkih stranaka. Po mom mišljenju i njihovo sudjelovanje već u samom startu ne bi škodilo, jer uvijek kada se razgovara o nekom prijedlogu, o nekom zakonu, o bilo kojoj temi logično je pitati za mišljenje i one kojih se ta tema tiče. To može samo doprinijeti kvaliteti zakona, a onda naravno kasnije i njegovoj primjeni. Još jedan prijedlog vezan uz sastav tijela. Ovaj puta o Državnom izbornom povjerenstvu. zakonom je naime propisano da Državno izborno povjerenstvo u suradnji sa nadležnim izbornim povjerenstvima nadzire financiranje izborne promidžbe i sve aktivnosti vezane uz financiranje izborne izborne promidžbe, a ovim prijedloga zakona se predlaže i nadzor godišnjeg financijskog izvještaja. Državno izborno povjerenstvo zapošljava isključivo diplomirane pravnike, te mu nedostaju dakle ljudi sa znanjima i iskustvom u financijama, računovodstvu i reviziji. Stoga treba po mojem mišljenju analizirati postojeći Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu naše Hrvatske i razmisliti možda o eventualnim promjenama struke ili možda o promjeni sastava povjerenstva. Predloženi zakon predviđa još jednu situaciju koju možda trebamo po mom mišljenju drugačije pristupiti. Naime, predlaže se da su političke stranke nezavisni zastupnici i oni izabrani s liste grupe birača koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni izvješće o donacijama odnosno polugodišnje izvješće javno objaviti na svojim web stranicama. Dužni su podijeliti s javnosti i informaciju o tome da nisu primili informacije i to isto na svojim web stranicama, a iznimno te sve informacije mogu objaviti na web stranicama i jedinice lokalne i područne, odnosno (regionalne) samouprave u kojoj politički djeluju. Vjerujem da će se većina izabranih na tu opciju i odlučiti. I tu sad po mom mišljenju dolazimo do potencijalnog problema, odnosno prepreke na koju u 21. stoljeću nerado i uopće s nevjericom upozorava. Jer u 21. stoljeću službena internetska stranica trebala bi biti nezaobilazan, pa čak i primarni komunikacijski kanal tijela javne vlasti, pa je stoga nevjerojatno pa i nedopustivo

ako zakon kaže da se određene informacije trebaju objaviti na Internet stranicama, a njih nema, treba dakle razmisliti malo kako to riješiti jer one ne postoje. Još jedna stvar. Prijedlog zakona predviđa da su jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave političke stranke i nezavisni zastupnici dužni kojoj su objavili odnosno na kojim su objavljena polugodišnja izvješća i izvješća o donacijama dostaviti Izbornom povjerenstvu u pisanom obliku. Po mom mišljenju, a opet kažem u današnjem vremenu, a pogotovo kad već govorimo o web stranicama, odnosno o njima šaljemo obavijest dobro bi bilo da se to može učiniti jasno i e-mailom, odnosno kako se to danas kaže zapravo službeno elektroničkom poštom. Predlažem, dakle poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima da razmislite o toj opciji i ugradite po mogućnosti u prijedlog zakona možda do drugog čitanja. Time bismo po mom mišljenu sigurna sam uštedjeli novac i vrijeme onima koji se eventualno na tu opciju i odluče. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Za raspravu se prijavio i poštovani zastupnik Damir Kajin, ali kako ga nema u dvorani gubi pravo na raspravu. Pa ćemo zaključno čuti poštovanog zamjenika ministra uprave gospodina Zorana Pićuljana. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ja vam se uistinu moram zahvaliti za ovu kratku, ali plodonosnu raspravu. Ono što mi se činilo važnim ovdje nisu iznesene samo primjedbe tehničke prirode vezano uz posebne računa, pravo na naknadu troškova izborne promidžbe, visine troškova promidžbe, čak i kazne, a i ravnopravnosti svih u izbornome procesu. Zbog toga ćemo pomno između dva čitanja pokušati, ja bih rekao dobra rješenja, ali naravno ne savršena rješenja ovoga prijedloga, još doraditi tako da iznađemo još i bolji mehanizam nadzora nad izbornom promidžbom. Ono što mi se čini da možemo još i dodati, a to je da bi u ono što smo možda propustili u prvome dijelu sastavljenom ovoga prijedloga je to da ćemo nastojati uključiti političke stranke kada budemo imali jedan primjereni tekst koji će biti dobar za raspravu kako bi i na koju se ovaj zakon i primjenjuje mogli mogli dati svoj obol prije parlamentarne rasprave. Intervencija u Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu preispitati, vidjeti pa onda i donijeti odluke. A ovo što je isto tako niz prijedloga koji ste dali koji su ili ili tehničke, ali nisu samo tehničke prirode npr. web stranice svih jedinica lokalne i područne samouprave sigurno u današnjem vremenu da, sjetite se samo prije nekoliko dana bila je rasprava o Zakonu na pravo pristup informacijama koji implicitno, ali izravno ustvari obvezuje sve te jedinice na primjenu na primjenu moderne tehnologije i komuniciranja koje je danas uistinu primjereno, a to je komuniciranje internetskim putem. Zahvaljujem vam i do sljedećeg čitanja ćemo sve ove primjedbe uistinu pozorno i stručno raspraviti zajedno s vama dok ne uđemo u parlamentarnu raspravu u siječnju mjesecu. Hvala vam 10. u našem dnevnom redu, to je Konačni prijedlog Zakona o Registru birača. Hvala vam lijepa.